Einnig að á fundi Íslandsdeildar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu sem haldinn var í gær, 14. desember, var Helga Vala Helgadóttir kosin varaformaður. Með bréfi, dagsettu 14. desember 2021, hefur forseti óskað eftir því, samanber 8. tölulið 1. mgr. 13 gr. þingskapa, við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli um skýrslu Ríkisendurskoðunar sem ber heitið Stofnanir ríkisins. Fjöldi, stærð og stærðarhagkvæmni.

Virðulegur forseti. Staða barna sem lifa með áskoranir á borð við athyglisbrest og/eða ofvirkni og einhverfu hefur lengi verið slæm innan menntakerfisins, þeirra iðulega ekki verið mætt með þeim hætti sem heilastarfsemi þeirra krefst. Skilningsleysi hefur verið mikið og erfitt hefur reynst að fá samfellu og stöðugleika í þeim úrræðum og þeim aðferðum sem við þurfum að nota til að kenna börnum sem lifa með slíkum áskorunum. Við erum að tala um börn með Ferrari-heila og hjólabremsur. Þau kenna okkur svo mikið. Mig langar að sjá menntakerfið tryggja börnum jafnan aðgang að þeim tækifærum sem menntun hefur upp á að bjóða. Það eru tækifæri til að endurskoða hvernig við menntum börnin okkar, og finna styrkleika þeirra og leyfa þeim að blómstra á sínu áhugasviði og byggja upp sterkan grunn og reisa framtíð þeirra Með því að koma enn frekar til móts við þarfir þeirra, bjóða þeim upp á öðruvísi kennsluaðferðir, réttan stuðning og ákveðna víðsýni á þær áskoranir sem börn með sérþarfir standa frammi fyrir dag hvern, mér að við getum alið af okkur einstaka og bráðklára einstaklinga sem munu verða þjóðargersemar til lengri tíma, heimsklassasérfræðingar á sínu áhugasviði. Þau eru með svo skemmtilega og frjóa hugsun sem við þurfum að efla enn frekar og ég bind miklar vonir við það að allir taki höndum saman og með tilkomu laga um samþættingu á þjónustu við börn munum við ná svo miklu betur utan um börnin okkar. Aðlögum okkur að þeim.

inn í kerfið af og til. Það væri óeðlilegt kerfi sem væri með margar viðbótargreiðslur fyrir utan það sem væri bundið í lög. Stutta skýringin er þessi: Við eigum ekki að vera með neinar sértækar aukagreiðslur heldur á grunnkerfið að duga. Þetta segir hæstv. fjármálaráðherra í blússandi Covid, blússandi verðbólgu, þegar fólk verður fátækara með degi hverjum og það eru að koma jól. Þessi sami fjármálaráðherra hefur aðra tilfinningu gagnvart fyrirtækjunum í landinu.

eitt, fólkið er ekki þar með. Ég segi: Ef einhver velkist í vafa um það hvar stefna Sjálfstæðisflokksins liggur þegar kemur að fólkinu í landinu og þeim sem eru í bágri stöðu við að ná endum saman,

Virðulegi forseti. Fyrir sléttum tveimur árum fékk ég samþykkta þingsályktunartillögu mína um að fela heilbrigðisráðherra að beita sér fyrir fræðslu til almennings um vefjagigt og láta fara fram endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu sjúklinga. Vefjagigt er langvinnur sjúkdómur sem samanstendur af fjölmörgum einkennum. Um 90% þeirra sem greinast með sjúkdóminn eru konur. Það hefur reynst erfið og löng ganga að fá heilbrigðisyfirvöld til að beina athygli að meðferð og fræðslu um sjúkdóma sem hrjá konur og konur þjást oft meiri hluta ævi sinnar af ógreindum sjúkdómum. Einn sá sjúkdómur sem hrjáir konur og hefur fengið litla athygli er endómetríósa sem er krónískur fjölkjarnasjúkdómur sem getur verið afar sársaukafullur. Sjúkdómurinn er gjarnan kallaður endó í daglegu tali en einnig var notast við hugtakið legslímuflakk. Á 20 ára tímabili greindust um 1.400 konur með sjúkdóminn á Íslandi. Má því reikna með að á hverjum tíma eigi hundruð ef ekki þúsundir kvenna í vanda vegna sjúkdómsins hér á landi en hjá mörgum þeirra greinist sjúkdómurinn seint og ekki fyrr en óafturkræfar vefjaskemmdir hafa orðið. Þegar konur hafa greinst hafa þær oftast gengið í gegnum erfitt greiningarferli, en skortur er á almennri fræðslu auk þess sem þær hafa mætt höfnun þegar þær leita til heilbrigðiskerfisins. Í gegnum tíðina hafa verið uppi ranghugmyndir um sjúkdóminn og upplýsingagjöf villandi, enda ekki auðvelt að útskýra sjúkdómsmyndina. Það hefur leitt til þess að minna er gert úr honum en ella. Ein ranghugmyndin er að verkir séu eðlilegur hluti af lífi konunnar eða tíðaverkir séu fyrst og fremst sálrænir.

Forseti. Hæstv. fjármálaráðherra sagði nýverið ljóst að með því að stofna nýtt ráðuneyti, fleiri en eitt, gæti kostnaðurinn hlaupið á hundruðum milljóna. Hann sagði jafnframt að þennan kostnað ætti að setja í samhengi við fjárlögin í heild og öll þau verkefni sem ríkið sinnir. Hæstv. fjármálaráðherra fellur þarna á eigin prófi. Hans verkefni er að halda á veski skattgreiðenda og fara skynsamlega með fjármuni almennings. Að baki fjölgun ráðuneyta býr auðvitað engin knýjandi þörf, engin önnur þörf en sú að fjölga ráðherrum svo valdahlutföllin milli stjórnarflokkanna haldist. Hundruð milljóna króna-kapallinn er afleiðing þess að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, samþykktu að Vinstri græn héldu þremur ráðherrastólum þrátt fyrir mikið fylgistap og gjaldið fyrir það að langminnsti flokkurinn fái samt að leiða ríkisstjórn. Hérna þarf að segja hið augljósa, sem er að fyrir þetta borga skattgreiðendur. Almenningur og fyrirtækin í landinu taka reikninginn og þessir fjármunir fara ekki í önnur verkefni. Aftur og aftur sést hvað Sjálfstæðisflokkurinn kominn langt frá ábyrgum og skynsamlegum ríkisrekstri. Þetta er nýjasta dæmið. Annað dæmi er það hvernig ráðuneytin blása út og að á síðasta kjörtímabili stofnaði þessi ríkisstjórn 248 nýjar nefndir til viðbótar við allar þær sem þegar voru starfandi. Var knýjandi þörf á þeim öllum? Síðan eru dæmi um það þar sem þörfin er sannarlega Tölvupósthólf þingmanna eru að fyllast af bréfum frá fólki sem ekki sér fyrir sér að geta haldið jól. Ríkisstjórnin virðist ekki ætla að veita öryrkjum sérstaka uppbót fyrir jólin og bréfin endurspegla sorg vegna þessa. Að sjá til þess að enginn líði sáran skort, það er verkefnið sem ríkinu ber að sinna og það er samhengið sem fjármálaráðherra sjálfur lýsti eftir og það er dómurinn um forgangsröðun ríkisstjórnarinnar.

stödd á Íslandi yfir hátíðirnar. Þau eiga það öll sameiginlegt að hafa sótt um vernd á Íslandi. Mörg þeirra er á bilinu núll til tveggja ára og sum hver eiga ófædd systkini. Sum þeirra hafa ekki enn fengið úrlausn sinna mála og bíða því í óvissu og óöryggi yfir hátíðirnar á meðan allt lokar. Öðrum hefur verið neitað um vernd og þau bíða þess óttaslegin að vera vísað úr landi og send aftur á flótta á meðan við hin komum saman og njótum hvert annars, gjafa, matar, friðar og öryggis. Fyrir sex árum vöknuðum við öll upp við skelfilega mynd af tveggja ára barni sem hafði drukknað eftir að hafa reynt að flýja til Evrópu. Heimsbyggðin grét Alan litla og þjóðarleiðtogar víðs vegar um Evrópu opnuðu hjarta sitt og leyfðu mannúð að ráða för um stund. Nú, sex árum síðar, höfum við öll gleymt Alan og öðrum börnum á flótta. Við höfum látið ósanngjarnar og ómannúðlegar reglur ráða för. Þess gjalda þau 200 börn sem þegar eru komin til landsins. Nú yfir hátíðirnar njóta þessi börn stuðnings, verkefnis sjálfboðaliða Solaris og velvildar stuðningsaðila þeirra, og veita viðtöku lítilli vetrargjöf sem ætlað er að gleðja hjarta þeirra örlítið yfir hátíðirnar. Ég hvet Alþingi og hæstv. innanríkisráðherra til að fylgja fordæmi Solaris, heiðra minningu Alans Kurdis, sýna alvörukærleika í verki og veita þeim börnum sem hingað eru komin og fjölskyldum þeirra þá jólagjöf að fá tafarlaust hæli hér á landi af mannúðarástæðum. Það að spyrja spurninga um óréttlæti virkar. Allt síðasta kjörtímabil spurði ég spurninga og safnaði gögnum um hvers vegna ekki væri farið eftir lögum um almannatryggingar hvers vegna fólkið sem er ekki með verkfallsrétt en þarf að reiða sig á framfærslu frá hinu opinbera fær ekki lögbundnar hækkanir á lífeyri sínum. Til þess að hafa það algerlega skýrt þá hljómar lagagreinin svo að bætur almannatrygginga breytast þannig að ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó verði þær aldrei minni en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Túlkunin hingað til hefur verið sú að bæturnar hækka samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofunnar um verðbólgu fyrir næsta ár og spá fjármálaráðuneytisins um launaþróun. Staðreyndin er sú að á þeim rúmlega 20 árum sem þetta fyrirkomulag hefur verið í lögum hefur spá ráðuneytisins nánast alltaf verið röng, alltaf of lág.

Nú er horft til þess árs sem er að líða og vanmat á þeirri verðlagsþróun viðurkennd. Lífeyrir er hækkaður á næsta ári aukalega um 0,8% til að koma til móts við það vanmat. En það er hins vegar ekki horft til vanmats á launaþróun sem hefur verið miklu meiri en gert var ráð fyrir. Nú er allt í einu komin ný lagatúlkun án þess að lögum hafi verið breytt. Ég hef reynt að spyrja af hverju það er í störfum fjárlaganefndar fyrir fjárlög næsta árs en engin svör fengið. Eina skýringin er í raun að ákvörðun um nýja túlkun sé pólitísk. Það þýðir að fyrri túlkun laganna hafi einnig verið pólitísk. Það er því augljóst mál að lífeyrir almannatrygginga ætti að vera 50% hærri en er, vegna pólitískrar ákvörðunar allra stjórnvalda undanfarin 20 ár, lægri. Lagatúlkunin var greinilega ekki rétt miðað við nýja túlkun og nýja túlkunin er ófullkomin af því að hún tekur bara tillit til verðlagsþróunar en ekki launaþróunar. Lífeyrisþegar þurfa því enn að búa við pólitískan geðþótta um framfærslu sína og við þurfum að spyrja: Af hverju?

Það er ekki síst á aðventunni sem íslensk menning og listir glæða tilveruna. Við sækjum menningarviðburði og verslum fallega hönnun í jólapakkana, en heimsfaraldur hefur leikið þau sem starfa í þessum greinum ótrúlega grátt. Það kom fram hjá fulltrúa Bandalags íslenskra listamanna að starfandi listafólki hefur frá upphafi faraldursins fækkað um heil 19%, um fimmtung, herra forseti. Það er nær helmingi meira en í öðrum atvinnugreinum. Og þá hefur konum í faginu fækkað sérstaklega, hvort sem þær eru launþegar eða sjálfstætt starfandi. Stjórnvöld hafa vissulega með stuðningi stjórnarandstöðunnar ráðist í margar nauðsynlegar aðgerðir í þágu þeirra sem verst urðu fyrir barðinu á faraldrinum, en nú eru margar af þessum aðgerðum að renna sitt skeið á enda og það er mjög nauðsynlegt að við hér inni bregðumst við því. Við þurfum jafnframt að hafa hugfast að það er ekki nóg að gera fólki og fyrirtækjum kleift að halda sjó í gegnum þetta erfiða tímabil, það er nauðsynlegt að sjá til þess að einstakir mikilvægir þættir í atvinnu- og mannlífinu beri ekki varanlegan skaða af ástandinu, m.a. menning og listir. Skapandi hugsun mun þurfa að leika miklu stærra hlutverk í hagkerfi framtíðarinnar auk þess sem öflugt listalíf er mikilvægt fyrir sjálfsmynd okkar. Staða menningar er alls ekki verri mælikvarði á heilbrigði þjóðar en hver annar.

Samkvæmt mælaborði Tryggingastofnunar þurfa yfir 7.000 manns á örorku- og endurhæfingarlífeyri að draga fram lífið á minna en 300.000 kr. á mánuði fyrir skatt. Myndum við hér inni treysta okkur til að lifa á þeim kjörum? Ég er ekki viss um það. Er það furða, þegar staðan er þessi, að meiri hluti öryrkja þurfi að neita sér um heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar? Kemur það okkur eitthvað á óvart að meiri hluti öryrkja segist eiga erfitt með að ná endum saman um hver mánaðamót, eins og kom fram í skýrslu Vörðu – rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins. Nei, ég held að við vitum öll hvernig þessi hópur hefur setið eftir á undanförnum árum. Það koma alltaf einhver loforð um heildarendurskoðun. Þetta er sagt á hverju einasta ári, á hverju einasta kjörtímabili, heildarendurskoðun. En svo breytist eiginlega ekki neitt og þessi sömu óljósu fyrirheit, um heildarendurskoðun einhvern tímann inn í framtíðina, eru svo notuð sem afsökun fyrir því að neita öryrkjum um kjarabætur hér og nú. Virðulegi forseti. Við getum gert betur. Ef við getum ekki sameinast um að leiðrétta kjaragliðnun milli launa og lífeyris, ef stjórnarmeirihlutinn, þingmenn Framsóknarflokksins, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, er í alvörunni svona eindregið á móti því og ef við getum heldur ekki sameinast um að hækka frítekjumarkið hjá öryrkjum eins og gert er hjá eldri borgurum varðandi atvinnutekjur nú eftir áramót — ef við getum þetta ekki þá skulum við a.m.k., fjandinn hafi það, sameinast um að öryrkjar fái eingreiðslu nú í desember skatta- og skerðingarlaust eins og í fyrra. Það er það allra, allra minnsta sem við getum gert.

Virðulegur forseti. Oft hefur verið vakin athygli á því hversu mikilvægt er að skapa vinnumarkað fyrir alla. Allt eða ekkert er slæm stefna í atvinnumálum. Eins og staðan er núna eru hlutastörf eða sveigjanleg störf nánast ekki í boði. Störf þar sem starfshlutfallið er 20–70% eru af mjög skornum skammti. Þessi störf snúast um að allir í þessu samfélagi séu hluti af vinnumarkaði ef þeir óska þess. Vilji stjórnvalda til að bregðast við þessu er jafnt sem enginn. Að einangra einstaklinga sem eru ekki með fulla heilsu eða geta ekki unnið fullt starf er ekki boðlegt í því velferðarsamfélagi sem rætt er um og því sem stjórnvöld segjast standa fyrir. Það er gott fyrir efnahaginn að fólk sé á vinnumarkaði og mikilvægt fyrir líkamlega og andlega heilsu einstaklinga. Rúmlega 10.000 einstaklingar voru atvinnulausir í lok nóvember, af þeim höfðu rúmlega 4.000 manns verið atvinnulausir í meira en ár. Tölum aðeins um félagslega einangrun. Félagslega einangraður einstaklingur er sá sem hefur ekki færi á nauðsynlegri félagslegri tengingu við aðra einstaklinga. Það að vera félagslega einangraður eykur líkur á líkamlegum og andlegum veikindum

Atvinna snýst um félagsskap, að rjúfa félagslega einangrun, vinna gegn fátækt. Því lengur sem fólk er atvinnulaust því erfiðara er að koma aftur inn á vinnumarkað. Það þarf sveigjanleika og möguleika á breytilegu starfshlutfalli, koma fleira fólki út í atvinnulífið skerðinga tafarlaust því að það er öllum til bóta. Herra forseti. Í útvarpsþættinum Lestinni á Rás eitt á mánudaginn síðasta vorum við minnt á það þegar fjöldi fjölskyldna af þýskum gyðingaættum og annarra pólitískra flóttamanna reyndi að leita skjóls á Íslandi fyrir ofsóknum nasista við upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar. Það voru fjölskyldur sem vildu leita hér skjóls, setjast hér að og miðla þekkingu sinni og verkkunnáttu. Þessum umsóknum var nær öllum hafnað af íslensku ríkisstjórninni. Þetta sýna yfir 2.000 skjöl frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu frá árunum 1935–1941. Átakanlegar umsóknir frá örvæntingarfullu fólki í sárri neyð. Reyndar fór það svo að flestir þessara umsækjenda létu lífið í útrýmingarbúðum nasista. Þetta er svartur kafli í sögu innflytjendamála á Íslandi sem við þurfum að horfast í augu við. Nú kann einhver að segja að þetta sé liðin tíð. Nú sé öldin önnur og að Ísland sé í fararbroddi í mannúðarmálum í heiminum. En það er ekki alveg þannig. Þessi saga er að endurtaka sig þó með ólíkum hætti sé. Árlega vísum við fjölda hælisleitenda úr landi. Þar í hópi eru margir sem sætt hafa ofsóknum og ógn í heimalandi sínu en við kjósum að senda þau út í óvissu og ógn sem við viljum helst ekki viðurkenna eða horfast í augu við. Við vitum ekkert hver örlög þeirra verða eða hafa orðið en rétt eins og fyrr, á sama hátt og við berum ábyrgð á örlögum gyðingafjölskyldnanna fyrr á árum, þá berum við ábyrgð á örlögum þeirra hælisleitenda sem við sendum út í óvissu og hættulegar aðstæður. Hér verðum við að gera betur. Við verðum að sýna mannúð og samhug í verki og hjálpa barnafjölskyldum og fólki í neyð til að finna friðarhöfn og framtíð í öruggu landi.

Virðulegur forseti. Það er sársaukafullt að lesa tölvupósta, sem streyma til okkar alþingismanna þessa dagana, frá öryrkjum og fátæku fólki sem kvíðir jólum. Póstarnir eru, allir með tölu, ákall um hjálp, ekki bara beiðni um örlitla aðstoð eða lítið viðvik heldur nístandi neyðaróp fólks sem getur ekki framfleytt sér með þeirri hungurlús sem ríkið skammtar Flestir eru að spyrjast fyrir um þá eingreiðslu sem þeir fengu fyrir jólin í fyrra, þetta voru litlar 50.000 kr., og hvort líkur séu á að stjórnvöld grípi aftur til sama úrræðis. Við í Viðreisn styðjum það eindregið en það gerir ríkisstjórnin hins vegar ekki, a.m.k. ekki hingað til.

Litli súkkulaðimolinn á koddanum í hótelherberginu er glaðningur. Sú frumskylda æðsta gæslumanns almannafjár að sjá til þess að fólk svelti ekki og að börn þess svelti ekki er ekki glaðningur heldur einmitt, eins og orðið ber með sér, skylda. Við sem setjum hér lög og reglur og deilum út fjármagni eigum ekki að líta svo á að við séum í hlutverki jólasveinsins og að fjárveitingar úr samneyslunni séu einhvers konar glaðningur. Hlutverk okkar hér byggist á skyldu okkar gagnvart fólki. Við erum ekki einhvers konar veislustjórar eða velgjörðarmenn sem sáldra silfri tilviljunarkennt yfir landslýð. hæstv. forsætisráðherra verður báðum tíðrætt um uppstokkun á almannatryggingakerfinu. Það er löngu tímabært, enda kerfið allt of flókið. Það er bútasaumur, alsett girðingum og skerðingum sem læsir fólk inni og festir í fátæktargildru. Ég hvet hæstv. ráðherra til að muna að uppstokkun á flóknu kerfi í framtíðinni færir ekki fátæku fólki mat á diskinn fyrir þessi jól. Það vita það allir sem vilja vita að enginn kaupir jólamatinn í dag með veði í loforði ríkisstjórnarinnar um betri tíð.

Virðulegi forseti. Ásókn í auðlindir lands og þjóðar er gömul saga og ný. Nú eru það vindmyllur sem

Báðir þessir þættir eru auðvitað mikilvægir en ég set spurningarmerki við það hvernig við höldum á málum í upphafi. Hvað varðar fiskeldi voru leyfi gefin út áður en skipulag haf- og strandsvæða var klárað. Nú er mikil ásókn í að setja upp vindmyllur víða. Mig langar bara að hvetja okkur sem hér sitjum til að marka okkur stefnu þar sem náttúruvernd, íbúalýðræði og hagur ríkis og sveita skiptir mestu máli. Hér er rætt um fátækt. Hér er rætt um efnahaginn. Ég held að við getum gert miklu betur þarna og ég ég kalla eiginlega bara eftir því að þetta verði gert af alvöru og við lærum af reynslu annarra þjóða, að við stökkvum ekki bara af stað og reynum svo að lagfæra og bútasauma eftir á.

Einkenni hans er mismunandi, þau geta verið óljós og einstaklingsbundin og því getur greining reynst erfið og greiningartími oftar en ekki mörg ár. Á Landspítalanum starfar þverfaglegt legslímuflakksteymi en samkvæmt Samtökum um endómetríósu getur biðtími eftir viðtali og aðgerðum til að meðhöndla sjúkdóminn verið mjög langur og hann bætist þá ofan á langan greiningartíma. Sjúklingar innan samtakanna hafa undanfarið leitað út fyrir landsteinana til að fá meðhöndlun og enn fleiri eru núna að skoða möguleikann á því. Legslímuflakk getur haft mikil andleg áhrif og leitt til þunglyndis og kvíða. Þegar sjúklingar fá loksins viðeigandi meðhöndlun er skaðinn oft orðinn mikill, bæði líkamlega og andlega. Það er mikið réttindamál fyrir svo stóran hóp sjúklinga að fá rétta greiningu og meðhöndlun við sjúkdómum eins snemma og hægt er. Það er ekki boðlegt að fjöldi sjúklinga bíði árum saman eftir réttri greiningu og þá eftir viðtali og réttri meðhöndlun mánuðum saman. Þeir eru verkjaðir, upplifa sig hjálparlausa og eru jafnvel óvirkir í samfélaginu og á atvinnumarkaði.

Hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttir lauk ræðu sinni á að segja að það væri yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar að stytta biðlista en svo virðist ekki vera þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu. Það er merki um styrkleika hvers samfélags hvernig það kemur fram við fólk sem þarf á aðstoð að halda, aðstoð vegna sjúkleika eða félagslega erfiðrar stöðu. Í gær fengum við fregnir af því að Landspítalinn neyðist til að loka heilum tíu legurýmum á geðdeildum sínum vegna manneklu. Herra forseti, það er tíunda hvert pláss. Neyðarástand hefur ríkt í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi lengi, svo lengi sem elstu menn muna, má segja. Biðlistar eru svo langir, hvort tveggja fyrir börn og fullorðna, að sjálfsvígum fjölgar ár frá ári. Þeir sem eru í sjálfsvígshættu koma að lokuðum dyrum og á annað þúsund börn bíða eftir nauðsynlegri geðheilbrigðisþjónustu. Herra forseti. Á síðasta ári tóku 46 einstaklingar hér á landi líf sitt og eru það bara þeir sem fá þá skráningu í tiltekinni skrá hjá landlækni. Ef við værum að horfa á viðlíka mannfall í bílslysum, vegna drukknunar eða af völdum Covid væri samfélagið á hliðinni. Það væru allir fjölmiðlar með míkrófóninn í andlitið á heilbrigðisráðherra til að spyrja: Hvernig ætlið þið að bregðast við? Getur verið að fordómar okkar gagnvart þeim sem glíma við geðrænar áskoranir séu svo djúpstæðir að við kippum okkur ekki upp við það neyðarástand sem er í geðheilbrigðiskerfinu?

þær afleiðingar sem herja á fólk vegna geðrænna áskorana af völdum Covid.